за спешен ремонт на VІ реактор на АЕЦ „Козлодуй”: „По време на участие в „Панорама” на 15.10.2010 г. - обръщението е към министър-председателя - заявихте, че резервните части за спешния ремонт на VІ реактор на АЕЦ „Козлодуй” са закупени и доставени от Русия за 240 хил. долара, като директно заявихте, че другите пари очевидно са откраднати. В тази връзка молим да ни отговорите кога и от кого е сключен договорът за 24 млн. долара, какво включват доставките по него и т.н.?”

в който правата на държавата като собственик се упражняват от министъра на икономиката, енергетиката и туризма. Поради това въпросът е от ресора на този министър, а не на министър-председателя. (Шум и реплики в КБ.)

„В предаването „Панорама” определихте БСП като основен фактор, лансирал и договорил проекта „Цанков камък”. Моето питане към Вас е: какви са аргументите Ви за подобно твърдение?” Уважаеми дами и господа народни представители, нека да уважаваме нашия правилник и преди да поставим питане, да обясняваме за какво е то само по отношение на политики. На това основание Ви е върнато питането.

към изслушване отговорите на Симеон Дянков – заместник министър-председател и министър на финансите, който ще отговори на питане на народния представител Корнелия Нинова относно изпълнение на РМС № 180

Думата е дадена на госпожа Нинова. Госпожо Нинова, ще развиете ли питането си?

Дала съм думата на госпожа Нинова. След като мине процедурата по питането, ще Ви дам възможност от името на парламентарна група. Върви процедура по развиване на питане. Госпожо Нинова, ще зададете ли въпроса си в питането? Господин Дянков, преди да Ви задам въпроса, искам да изразя лично мнение, че не Вие сте човекът, който трябва да отговаря на този въпрос. Бях го задала към господин Борисов. Върнат ми е от ръководството с указание да го задам към Вас. Продължавам да смятам, че господин Борисов трябваше да е на това място и да отговори, защото питането ми се отнася до Решение на Министерския съвет от 1 април 2010 г. Под това решение на Министерския съвет стои подписът на господин Борисов. Решението касае всички сектори в обществения живот, а не само Министерството на финансите, и се отнася за антикризисния план на правителството, приет на 1 април 2010 г. Колеги, понеже този план никога не влезе в парламента въпреки нашето настояване, ще припомня, че в него има заложени няколко принципа. Първи принцип – извършване на реформи: реформа в здравната система, в пенсионната система, в администрацията. Срок за внасяне на концепция за тези реформи – реформи – 31 май 2010 г. Неизпълнена мярка. Сега е краят на октомври. Ясна и категорична концепция за реформи в тези системи няма. Втори принцип – подпомагане на бизнеса за излизане от кризата, конкретно чрез издължаване на всички дължими суми от държавата на българските фирми до края на м. юли 2010 г. Неизпълнена мярка. По официални данни на Министерството на финансите са изплатени само 200 от дължимите 600 млн. лв., които също са под въпрос – дали са толкова. Има принцип за подпомагане на българските граждани чрез увеличение на доходите, например увеличение на минималната работна заплата от 1 юли 2010 г. Неизпълнена мярка. Нещо повече, заплатите са замразени до 2013 г. Принцип – подпомагане на общините чрез увеличаване на финансовата им стабилност. Неизпълнена мярка. Нещо повече, бюджетите на общините бяха намалени със 100 млн. лв. Има принцип за усилие на държавата да подобри финансовото състояние чрез увеличение на приходите в хазната, например чрез продажба на миноритарни пакети в държавни предприятия - приватизация, и чрез продажба на емисии. Неизпълнена мярка до този момент, от което няма увеличение на приходите в хазната. Естествено, има и изпълнени мерки, но те са антисоциалните и противоконституционните. Например – отнемане правото на отпуск, отказ от увеличение на пенсиите на 75-годишните и на преживелия съпруг, което е записано тук. Има мерки, натоварващи бизнеса, като например 50% от наемите на фирмите да отиват в държавния бюджет, с което не се подпомага бизнес средата, не се подпомага икономиката, а напротив, възпрепятства се. Като резултат - този план не сработи. Той не помогна на България за излизане от кризата. Напротив, мина и Димитровден, но не излизаме от кризата. Задълбочават се както проблемите в икономиката, така и проблемите на домакинствата. Затова Ви питам, господин Дянков: защо не си изпълнявате собствения план? Какви мерки предприемате, за да стане той реален? Или ако нямате намерение да го изпълнявате, което личи от Бюджет 2011, вече внесен при нас, кажете, че се отказвате от този план, че не провеждате категорична и последователна антикризисна политика и какво ще направите оттук нататък, за да се подобри това състояние. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря, госпожо Нинова. За отговор вицепремиерът и министър на финансите Симеон Дянков. Уважаема госпожо председател, уважаеми народни представители, уважаема госпожо Нинова! През последната година всяко едно действие на правителството е обвързано с цялостната политика, насочена към търсене на баланс между икономическата и социалната стабилност. Обръщам внимание върху основните факти. Първо, през второто тримесечие на 2010 г. България отчете ръст от 0,5% спрямо първите три месеца на годината. Второ, по данни на БНБ износът за периода януари – август 2010 г. е за 9 млрд. 795 млн. евро при 7 млрд. 407 млн. евро за същия период от 2009 г. Това е ръст от 32,2% на годишна база. По данни на БНБ само за м. август износът е 1 млрд. 449 млн. евро при 981 млн. евро за август 2009 г. или ръст от 47,6% на годишна база. Трето, по данни на Националния статистически институт за м. август 2010 г. българската икономика е реализирала ръст на промишленото производство от 3,7% спрямо същия месец от предходната година. Ръстът на промишленото производство за м. август 2010 г. спрямо м. юли 2010 г. е 1,1 на база на сезонно изгладените данни. Четвърто, според данни от Националния статистически институт от вчера, общият показател на бизнесклимата за м. октомври се покачва с 1,9 пункта спрямо нивото от м. септември. За изтеклата една година индексът на ЕВРОСТАТ за доверие в икономиката на България нараства с почти 15 пункта като за м. септември 2010 г. индикаторът достига 88,1 пункта. И последно, пето, политиката на правителството намери отражение в оценките, които бяха дадени за България от международните рейтингови агенции „Standart & Poor’s”, „Moody’s”, „Japan credit rating agency” промениха в положителна посока перспективата на кредитния рейтинг на страната ни. Благодаря за вниманието. Двата уточняващи въпроса – госпожо Нинова, Господин Дянков, не ми отговорихте конкретно на въпроса. Тук, в този план пише конкретни и ясни работи – ще увеличаваме минималната работна заплата, ще платим на бизнеса всичко до края на м. май. Има ясни неща, които не сте изпълнили. Питам Ви защо? Кое пречи? Отказвате ли се от тези намерения? Ще предложите ли допълнителен план? Ще кажете ли, че той не е сработил? Да не говорим, че данните, които изнасяте като цифри, и интерпретациите, които им правите, не са верни. За първото тримесечие по Ваши данни имаме спад в икономиката с минус 3,5%, за второто тримесечие ваши – на финансите данни – минус 1,5%. Къде видяхте този ръст в икономиката? Да, има ръст в износа. Това е добре, поздравяваме ви, въпреки че е друг въпросът каква е структурата на този износ дали не се дължи на увеличение на цените, а не на увеличение на обема. Казвате, международните агенции повишили рейтинга на България – добре, а какво ще кажете за това, че сивият ви сектор вече е 40%? Какво ще кажете, че ви липсват 2 млрд. лв. приходи, защото расте контрабандата? Какво ще кажете за оценката на „Transparency international”, от която се вижда, че расте корупционният индекс в България? Какво ще кажете за това, че в Бюджет 2011, въпреки предвидения ръст в икономиката от 3,6%, Вие предвиждате по-малко приходи в сравнение от предходния период? Моля да отговорите на тези въпроси и по-конкретно: ще се откажете ли от онзи антикризисен план? Ще предложите ли нов, който да е актуален? Ще признаете ли, че той не сработи? ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: За отговор вицепремиерът и министър на финансите господин Дянков. Уважаема госпожо председател, уважаеми народни представители, уважаема госпожо Нинова! В моя отговор се спрях на основния въпрос: къде сме днес и през какво трябваше да минем, за да започне съвземането на българската икономика? Поглед в близкото минало показва една небрежност от вашето правителство по отношение на преценката за кризата и какви биха били последиците за България. Позволете ми да цитирам вашия лидер и министър-председател на предходното правителство господин Сергей Станишев, който в момента липсва от залата.

Четири месеца по-късно господин Станишев е коригирал явно своето виждане, цитирам: „Първите признаци на кризата вече се появяват. Някои сектори започнаха да се задъхват.” – това е при вашето управление. „Банките ограничиха кредитирането” – това е пак при вашето управление, „а в производствения и финансовия сектор започнаха съкращения. Въпреки това България запазва стабилността си и се очертава като водеща по икономически растеж в целия Европейския съюз.” Това е на 18 февруари 2009 г. Месец по-късно, на 25 март 2009 г., господин Станишев отново си променя мнението и казва: „България се намира в условията на безпрецедентна икономическа криза, която носи след себе си и сериозни социални последици.” Това ни докара вашето управление, госпожо Нинова. Благодаря за вниманието.

Господин Дянков, оценки на нещо, на някого и на политика се правят в сравнение с друго нещо, с друг човек и с друга политика. Да направим едно такова сравнение по няколко основни показателя между управлението на БСП и По-висок ли е ръстът на икономиката по време на управлението на ГЕРБ? Не. По-високи ли са доходите на хората по време на управлението на ГЕРБ? Не.

На каква база се сравнявате с предишното управление? По-високи ли са данъците при управлението на ГЕРБ? По-високи са, защото увеличихте акцизите. По-високи ли са цените на основните стоки и храните? По-високи са – при замразени доходи. На какво отгоре се сравнявате и какво е това самочувствие и липса на категорична и ясна самооценка за вас самите? Разберете, за да се реши един проблем – проблем на държава, на икономика и на хора, първо, трябва да се осъзнае, че го има. Тоест от вас се очаква да кажете мъжки и достойно: имаме проблем, народе мой, тук и ще направим ето това и това, за да го решим. Докато прехвърляте отговорността само в миналото и не гледате към настоящето и бъдещето, няма как да се справите с проблемите на държавата!

Госпожо председател, подобни фелдфебелщини сме наблюдавали много пъти в това Народно събрание. Вие започнахте с информация за това кои въпроси на народните представители са върнати. Наистина ли си мислите, че има някой народен представител, който не е разбрал, че му е върнат въпросът? Ние сме достатъчно интелигентни, за да четем поне това, което правите. Това, което задаваме като въпроси, не е нещо, което Вие имате право да тълкувате. Няма как да ми върнете едно питане, защото не било по общата политика и аз да Ви го задам като въпрос и Вие на следващия ден да ми го върнете, защото не е и въпрос, защото въобще не касае политиката. Не касае ли политиката изявлението на министър-председателя, че са откраднати 200 милиона, с които е могло да бъде построена магистралата до еди-къде си? Магистралите и инфраструктурата на държавата дали са политика, която вълнува вашето правителство, или не са такава политика? Ако са такава политика защо не допускате въпросите ни? Или се страхувате от невъзможността на министър-председателя да отговори тук и да повтори тук лъжите, които произнася по медиите?! Какъв е този филтър? Каква е тази цензура?

изядем! Госпожо Цачева, искам да Ви помоля, ако имате някакви особени разбирания по това – що е актуален въпрос, що е питане – направете един семинар на народните представители или текущо осъвременявайте разбирането си. Защото Вашето разбиране за това какво може да се пита и какво не може да се пита министър-председателя, по всеки конкретен случай е различно, за да знаем какво можем наистина да питаме и какво не можем. Иначе влизаме в пълни абсурди и Народното събрание се превръща в пример за цензуриране на народни представители, а не за свобода и демокрация! Благодаря! Уважаеми господин Овчаров, дами и господа народни представители! Именно, водена от интелигентността на народното представителство и от това, когато поставен в писмена форма въпрос или питане стигне до министър-председателя, до вицепремиер, до министър, то да бъде във вид, който да не излага народното представителство и Народното събрание. Когато върнах преформулирането на питането Ви като въпрос, аз разчитах, тъй като действително по-подробно обясних, да обърнете бележка на сътрудниците си, които Ви бяха подготвили това „уж” наименовано питане като въпрос. Защото, уважаеми господин Овчаров,

Отгоре сте го кръстили „въпрос”, а отдолу възпроизвеждате едно към едно това, което бяхте посочили, и цитирам: „Моето питане към Вас е: какви са аргументите Ви за подобно твърдение?” Уважаеми дами и господа! Имате възможност да внесете поправки в правилника. Призовавам ви повече от месеци към този въпрос. Докато няма поправки в правилника, при така приетите норми, това е процедурата, по която с оглед и спазване на парламентарната традиция, ще се провежда парламентарният контрол. Благодаря ви.

Господин Димитров, ако въпросът Ви е свързан от парламентарна група по парламентарния контрол, ще Ви отнема думата, тъй като това е в дневния ред на Народното събрание. ПЕТЪР ДИМИТРОВ (КБ): Госпожо Цачева, това че по медиите премиерът говори абсурдни неща, Вие не позволявате да дойде в парламента и да обясни абсурдите, които говори, си е Ваша работа! Но все пак, не сте старшина на рота! Вие сте председател на Народно събрание. Призовавам Ви да се държите като такъв!

Няма да е, успокойте се! При участието си в предаването в „Панорама” на БНТ на 15.10.2010 г., премиерът Бойко Борисов в типичния за него лековато-безотговорен стил изрече тежки клевети и обвинения към БСП, които Парламентарната група на Коалиция за България, не може да отмине с мълчание. Първо, беше лансирано напълно некомпетентна и за съжаление смешна теза, че частите за ремонта на VІ блок на АЕЦ „Козлодуй” са закупени от сегашното правителство за нищожната цена от 240 хил. долара, вместо за 24 млн. долара, колкото е дало предишното правителство – 100 пъти по-скъпо! – и, че тези пари са „откраднати”, вместо да се дадат на БАН, да се дадат на магистрали и т.н. На такива На такива откровения нашият народ казва: „Бива, бива, ама бивол за мезе не бива!”. Господин Борисов, вашето правителство през 2010 г. действително е закупило 61 „тръбички”, както Вие ги наричате, за 240 хил. долара. През 2004 г. пак вашето правителство – на НДСВ и ДПС, е закупило изключително сложни и скъпи механизми за движение на клъстерите, органи, които осигуряват аварийна защита на реакторите, както и електрониката за тяхното управление, чиято стойност за всеки от реакторите е от порядъка на 12 млн. долара. Господин Борисов, да сбъркаш тези системи с „тръбичките”, е все едно да сбъркаш телевизора с неговата кутия! Особено тревожно е твърдението, че тези пари са били откраднати. Това е повод за сериозен международен скандал с Русия, която е договорила и получила тези 24 млн. долара! Кой и как е откраднал тези пари, господин Борисов? Правителството на Русия? И как тези пари са стигнали до България – на ръка, в куфарче, банков превод и ако е така, кой ги е получил? Тъй като договорът за тази доставка е сключен през 2004 г. не от тройната коалиция, а от правителството на НДСВ и ДПС, в което Вие заемахте ключовата позиция на главен секретар на МВР, то очевидно Вие, в качеството Ви на наблюдаващ този ресор, трябва да обясните кой е получил тези пари? Ако изобщо е имало подобна корупционна схема и това не са глупости! И още един любопитен щрих. В края на зимата в АЕЦ има авария. Задейства се БРУА – бързо действаща редукционна установка към атмосфера на VІ блок. Започва аварийно охлаждане на блока. Разрешената скорост за охлаждане е 30 градуса в час, допустимата аварийна скорост е 60 градуса в час. За кратко време реалното охлаждане се извършва със скорост десет пъти над аварийната. Не е ли ясно за всеки инженер, че при такава скорост на охлаждане се създават огромни температурни напрежения, които са повредили въпросните „тръбички”? Този дефект е трябвало да бъде открит още през първата седмица на ремонта, а не в неговия край. И още тогава е трябвало да бъдат поръчани дефектиралите тръби. Вместо това България търпи загуби от над 10 млн. за непроизведена електроенергия по милион и половина на ден, заради некадърното управление на АЕЦ „Козлодуй”! Тези пари тежат изцяло на вашето управление, господин Борисов! Да не говорим за потулената авария и заплахата за имиджа на АЕЦ „Козлодуй”. Второ, за пореден път беше лансирана тезата, че проектът „Цанков камък” е „беля”. Новото е, че отговорността за тази „беля” се носела „само и единствено от БСП”. За първи път спасителят на България от ДПС Бойко Борисов заяви, че ДПС няма никакво отношение към „Цанков камък”, че договорите на Ахмед Доган са за „Тунджа” и за „Горна Арда” и че в тях не фигурира „Цанков камък”. „Там са си изцяло БСП”, заявява премиерът. Нещо повече, директно беше внушено, че БСП си присвоява успехите от управлението на тройната коалиция, а за „белите” „топи” коалиционните си партньори! Това е класическо политическо интригантство! То очевидно бележи поврат в коалиционната политика на ГЕРБ и е адресирано както към ръководството на ДПС, така и към „хлабавите” партньори от „Атака” и Синята коалиция. Няма незаменими партньори! Има незаменени! ГЕРБ показа, че в името на властта е готова на всичко. Господин Борисов, нямаме нищо против това да давате управленски „нишани” на ДПС, но не се опитвайте да го правите за сметка на БСП! В името на истината напомняме: договорът за „Цанков камък” е сключен през 2003 г. с правителството на Австрия – като „проект съвместно изпълнение” и по протокола от Киото. По тази причина кредитирането на проекта е преференциално и се осигурява с подкрепата на правителството на Австрия. Той не може да бъде прекратен без сериозни икономически, политически щети за България; – този договор, като предишният, е сключен от правителството на НДСВ и ДПС и няма как БСП да го е режисирало; оскъпяването на проекта не е поради политическа грешка на БСП или заради корупция, а поради непълноценни геоложки проучвания на терена и неадекватност на проектите спрямо реалностите на терена. Няма как БСП да си присвои мощта на Спасителя и да промени терена, за да оскъпи проекта! Строителството се осъществява от австрийската „Алпине Бау”, с основен подизпълнител „Минстрой” на Николай Вълканов. Не е известно „Алпине Бау” или „Минстрой” под някаква форма да са спонсорирали БСП или нейни дейци. Няма данни и за плащания по консултантски договори към дейци на БСП. Твърдението, че проектът ще се откупи за хиляда години отново е нагла политическа спекулация. През 2007 г. при прогнозна цена от 280 млн. евро очакванията за откупуване са за около 15 години. При новата цена от 380 до 400 млн. евро този срок не може да бъде над 30 години. При какви цени на електроенергията сте изчислили тези хиляда години, господин премиер? Известно е, че „Цанков камък” ще произвежда главно върхова електроенергия, чиято цена е в пъти над обичайната. Ако не вярвате, предложете на правителствения фаворит EVN да купи централата за 400 млн. евро. Ще се изненадате от резултата! Защото проектът „Горна Арда” е многократно по-рисков и скъп от „Цанков камък”, а пазарът е същият – производство и продажба на върхова електроенергия. Накрая за цената на проекта. Господин премиер, подходът, който използвате за „Цанков камък” вече носи негативи на България. Обявявайки цена на проекта от 480 млн. евро, Вие на практика узаконихте разходи, които предишното правителство не признаваше. Символичното намаляване на тези разходи с 10 млн. евро има козметичен, финансов ефект, в сравнение с признатите от Вас 80 млн. евро. По същия начин действате и с „Белене”. Предлагането на руснаците – на цена от 6 млрд. евро, след като по договор се дължат 4 млрд., непрекъснатото повтаряне на баснословни цени на проекта – стигнахте до 23 милиарда, ескалацията на приказките за направени досега разходи по проекта от реалните 500 милиона до абсурдните 2 милиарда, неизбежно оскъпява проекта и отблъсква инвеститори. Господин премиер, безотговорни изказвания от рода на тези как БСП с посредничеството на Русия е откраднала 24 млн. долара от АЕЦ „Козлодуй”, как Австрия – „Алпине” и „Минстрой” в комбинация с БСП са източвали „Цанков камък”, че „Белене” е гьол, а не един от върховите европейски ядрени проекти, нанасят непоправима вреда на авторитета на България, на инвестиционния климат, на шансовете на страната да излезе по-бързо от кризата. Затова Ви призоваваме да не правите непремерени и непроверени политически изказвания, които директно вредят на българите и на България. За некомпетентността не можем да Ви помогнем! Както се казва: „Късно е, либе, за четмо, за четмо, либе, и за писмо!” Благодаря Продължаваме с въпрос от народния представител Димитър Карбов относно провеждане на процедура по признаване на гроздовата ракия като национален продукт от Европейския съюз. Заповядайте да развиете въпроса,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

През миналата година у нас са произведени около 51 млн. литра гроздова ракия, а плодните ракии са общо 177 хил. литра. Почти всяко домакинство у нас произвежда от векове тази люта напитка, която има традиционно място на трапезата ни. През 2004 г. в преговорния процес за присъединяването на нашата държава към Европейския съюз поискахме да ни бъде признато, че технологично сме уникални в производството на ракия, но това не беше прието. Не можем да искаме патент върху ракията, както и никой от съседите ни, но можем да направим постъпки за признаването й като национална напитка и да поискаме данъчно облекчение. Това е можело да стане досега, но управляващите ни не са се възползвали от Директива на Европейския съюз. Има европейска практика за акцизни облекчения на продукти от национално значение. Съгласно европейското законодателство, ако гроздовата ракия бъде призната за национален продукт, това ще доведе до сваляне наполовина на акциза. В момента у нас се плаща 1100 лв. акциз за 1 хектолитър високоградусов алкохол. Гърците са защитили пред Европейския съюз като национална напитка узото, румънците цуйката и ползват облекчение от 50%. Правим ракия от векове и защо да не я защитим като национална напитка?! Нека в тази посока бъдат усилията ни да докажем пред Европейския съюз, че на територията на България гроздовата ракия е традиционен продукт и има своето място на всяка българска трапеза. В тази връзка сега се обръщам към Вас, уважаеми господин вицепремиер, със следния въпрос: каква ще бъде политиката на Министерството на финансите относно съдбата на тази традиционна за българската трапеза напитка? Ще защитите ли ракията като национална напитка? Какви мерки ще предприеме министерството относно провеждане процедура по признаване на гроздовата ракия като национален продукт от Европейския съюз и намаляване размера на акциза? Благодаря Уважаеми господин председател, уважаеми народни представители, уважаеми господин Карбов! Провеждането на процедура пред Европейската комисия по признаване на гроздовата ракия като традиционна българска напитка е извън компетентността на Министерството на финансите и в компетентностите на Министерството на земеделието Министерството на финансите може да изрази своята позиция единствено по отношение на предложението за прилагане на намалената акцизна ставка за ракията. В тази връзка бих искал да Ви информирам, че размерът на стандартната акцизна ставка върху етиловия алкохол в България е най-нисък в Европейския съюз, а именно, както Вие сам казахте 1100 лв. или 562 евро – при минимална ставка за Европейския съюз 550 евро за хектолитър чист алкохол. В другите държави членки акцизът варира между 750 евро и 4921 евро. Стандартната ставка в България е по-ниска и от намалената ставка за узо в Гърция, която е в размер на 1225 евро. По отношение по-ниската акцизна ставка в Румъния, бих искал да подчертая, че тя се прилага само от определен кръг лица, при определени условия и количества етилов алкохол. Политиката на Европейския съюз в областта на акцизното законодателство е за хармонизиране структурата на акциза. Като изключение от общото правило е правото на държавите членки да прилагат намалени акцизни ставки за някои продукти от регионално или традиционно общество, при условие, че това не води до нарушаване на конкуренцията на вътрешния пазар. Основно правило при предоставяне на това право е спиртните напитки да са произведени в определени крайно отдалечени региони, например, отвъд отвъд морските департаменти на Франция, автономната област Мадейра и автономния регион Азорски острови – за Португалия. Освен това намалените ставки са ограничени с лимит на произвежданите количества и краен срок за ползване на облекчението за Франция този срок е 31 декември 2012 г., а за Португалия – 31 декември 2013 г. Благодаря за вниманието. Няма. Благодаря Ви. Преминаваме към въпроса на народния представител Евгений Желев Желев относно остойностяване и заплащане на медицинската помощ в Република България. Заповядайте, д-р Желев, да развиете въпроса.

Благодаря Ви, господин председател. Господин вицепремиер, господа министри, дами и господа, уважаеми колеги! Въпросът ми е пределно кратък. Уважаеми господин вицепремиер, в съответствие с чл. 55а, 55б и 55в в Закона за здравното осигуряване под Ваше ръководство,

Уважаеми господин председател, уважаеми народни представители! Уважаеми господин Желев, съгласно разпоредбите на Закона за здравното осигуряване Министерството на финансите изготви проект на прогнозните обеми, цени и методики за заплащане и остойностяване на видовете медицински дейности. Като първи етап, експертите от Министерството на финансите направиха пълен анализ на статистическата и отчетна информация в сферата на здравеопазването за последните три години по отношение на отчетeните и заплатени дейности в отделните направления на медицинската и денталната помощ. Информацията вече е обработена чрез използване на съвременни иконометрични модели за анализ и остойностяване на здравните дейности. В хода на анализа новите реимбурсни цени, за които Вие говорихте, са определени чрез методите на сравнението, експертната оценка, статистическите модели, базирани на нормализирането на относителните отклонения на реимбурсните нива спрямо средните разходи и кумулативната функция на разпределение на стандартното нормално разпределение. За първи път се прави опит за въвеждане на специфични индикатори за проследяване и оценка на качеството на работата на изпълнителите на медицинската помощ и обвързване на заплащането с резултатите. Очертани са проблемите, недостатъците и неефективностите при разпределение на финансовите ресурси в системата на здравеопазването. Като втори етап от тази задача, разработените цени, обеми и методики за заплащане и остойностяване се съгласуваха с националните консултанти - това стана през този месец, м. октомври, и други водещи специалисти по отделните медицински специалности. Като трета и последна стъпка предстои свикване на Консултативния съвет към министъра на финансите, който като колективен орган ще разгледа и даде крайно становище по извършената до момента работа. В отговор на втората част на Вашия въпрос - финансовите средства за здравеопазване отразяват политиката на правителството в областта на здравеопазването и волята за реализиране на реформа в сектора. Те са отразени по консолидирания държавен бюджет за 2011 г., който вчера, както знаете, беше приет на на Бюджетна, Здравна, Социална, Правна, Транспортна и Икономическа комисии и в бюджета на Националната здравноосигурителна каса. Благодаря за вниманието.

усилена работа и то е така – няма как този сложен процес да бъде свършен за няколко месеца. Явно ще трябва още доста да поработите, което би дало

така наречените диагностично свързани групи. Сигурно вече специалистите са Ви казали, че въвеждането на този тип заплащане в здравеопазването повишава цената на услугата с около 30-40%. Затова и зададох въпроса, защото е крайно време действително да има ясна представа всъщност колко струва услугата за България. Втората част на въпроса ми беше

дали запазваме този тип модел на финансиране, дали ще се пускат допълнителни здравни фондове, дали ще минаваме към държавно финансиране. Това са трябва да се дадат ясни отговори, за да има не само спокойствие в съсловието и в обществото, но и да се гарантира действително една адекватна здравна услуга на населението. Така че, господин министър, колкото по-бързо стане това остойностяване реално и възможно, смятам, че това ще бъде от полза за всички нас. Благодаря ви. Уважаеми господин председател, уважаеми народни представители! Уважаеми господин Желев, както казах, третият и последен етап от работата по остойностяването предстои, а именно свикването на Консултативния съвет, който като колективен орган ще разгледа и даде окончателното становище както по извършената до момента работа, така и конкретно по Вашия въпрос – какви ще бъдат новите стойности, цените. стойности, цените. Аз благодаря за работата Ви като експерт и като бивш министър, защото знам, че Вашата експертиза също е влязла в работа – работи се вече от няколко месеца. И нашата задача е до края на тази година, надявам се дори до края на м. ноември, този Консултативен съвет вече да даде на разположение на всички нас окончателните си оценки и вече да стане ясно какви са новите стойности, и оттам вече аз като финансов министър заедно с моя екип да можем да разработим за следващите години анализ по какъв начин това финансиране ще стане. Искам да завърша с това, с което и Вие завършихте. Прав сте, с новата технология аз също очаквам да има средно оскъпяване на цените на медицинските услуги. Това го предвиждаме в бъдещите бюджети. Смятам, че за всички нас е ясно и за тези като Вас – експерти, и за нашите експерти от ГЕРБ, и за всички останали, че в българското здравеопазване следва да влязат повече парични средства. Благодаря за вниманието. в магистърски програми по чл. 42, ал. 1, т. 2, букви „б” и „в” от Закона за висшето образование на лица, които са без придобита образователно-квалификационна степен „бакалавър”, и които са загубили студентски права. Заповядайте, господин Местан, за да развиете въпроса.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 имам редица запитвания от български младежи, които са се обучавали в бакалавърски програми и са загубили студентски права преди да придобият образователно-квалификационната степен „бакалавър”. С тези запитвания те се интересуват от възможностите да се запишат директно в магистърски програми по чл. 42, ал. 1, т. 2, букви „б” и „в” от Закона за висшето образование. Подобен род запитвания наистина са новост. Те са, меко казано, необичайни и за мен представлява интерес какво ги поражда и защо доскоро никой дори не се е сещал за подобни възможности. Предполагам, че младежите са били наясно, че Законът за висшето образование е императивен и не позволява записване в магистърски програми

Освен това Вие знаете, че това кореспондира с елементарната логика на образователно-квалификационните степени, която логика предполага тяхната последователност, изключва тяхната паралелност и прави абсурден прескокът от една в друга. Моят въпрос към Вас е: след като законът гласи, че не е възможно да се записваш в магистърски програми без придобита бакалавърска степен, Вие имате ли друго тълкуване? Защо ни представихте подобно във връзка с друг един мой въпрос, и то точно от тази трибуна? Затова от името на младежите аз Ви питам, като министър имате ли прочит, различен от този, който ние се опитваме да четем в закона и могат ли действително лица, загубили студентски права, които са без придобита образователно-квалификационна степен „бакалавър”, да се запишат директно в магистърски програми? Надявам се, ще вземете отношение и към въпроса дали е правомерно подобна процедура да се урежда в нарушение на Закона за вътрешни актове на висшите училища и могат ли те да противоречат на Закона за висшето образование? Благодаря.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 разпоредбата на чл. 42, ал. 1 от Закона за висшето образование регламентира последователно степените, за придобиването на които се организира обучение в системата на висшето образование след завършено средно образование. И двете образователно-квалификационни степени в разновидностите си се дефинират чрез посочен брой академични кредити, необходими за придобиването им, разпределени съгласно учебния план на специалността. Дипломът за завършена степен на висшето образование се присъжда след успешно изпълнение на всички задължения, предвидени в учебния план, независимо от календарния срок на обучение. С текстовете на букви „б” и „в” на т. 2 от цитирания чл. 42, ал. 1 се определя необходимият минимален брой кредити по учебен план за придобиване на степен „магистър” след придобита степен „бакалавър”. В ал. 9 на същия член се дават правомощия на автономните висши училища да създават възможности и да определят условията за преминаване от обучение в една образователна степен към обучение в друга, придобиване на по-висока образователна степен, прекъсване на обучението от страна на студентите, докторантите и специализантите, както и продължаването им след това. Посочените правомощия се конкретизират в правилниците на висшите училища, чиито разпоредби не могат да противоречат на Закона за висшето образование. Благодаря.

да се прескачат степени и не може лице, което е с прекъснати студентски права, което не е придобило образователно-квалификационна степен „бакалавър”, да се запише по този ред в магистърска програма. Законът говори за придобита степен „бакалавър”, а не придобиваща се степен, за да е възможно да правите отстъп по посока на признаване на кредити от непридобита образователно-квалификационна степен като условие за записване в по-висока образователно-квалификационна степен. И като е така, предполагам се сещате, че аз правя връзка със случая В.С., за който Ви зададох въпроса. Ще вземете ли отношение към репликата ми и ще признаете ли грешката си във връзка със записването на В.С. в магистърска програма, след като към момента на записването той дори не е бил със студентски права и му се губят не минимум 9 кредита по вътрешния Ви акт, а над 60 кредита? Много е важен отговорът на този въпрос, защото в противен случай създавате прецедент, от който и други стотици младежи ще искат да се възползват. И последно, господин министър, няма да споря с Вас, обръщам се и към колегите от ГЕРБ! Човек трябва да има силата да признава грешките си и да се разграничава от нарушенията на закона, защото ако нарушаването на закона е проблем, много по-голям, вече грамаден проблем е политическото покровителство на случаите на нарушаване на закона. Това е големият проблем, който е заложен във въпроса ми. Ще Ви моля, ако наистина имате желание да ми направите дуплика, да проявите малко повече отговорност – отива Ви като министър. Благодаря. Уважаеми господин председател, госпожи и господа народни представители! Уважаеми господин Местан, нямам желание за дуплика, но съм длъжен да Ви отговоря, че няма нарушение на закона

Благодаря. Вторият въпрос е от народния представител Лютви Местан относно причините за сериозно орязване на бюджетите за 2011 г. на медицинските университети, академиите по изкуства, икономическите университети и други – общо 15 висши училища в Република България. Господин Местан, заповядайте да развиете въпроса Благодаря, господин председател. Уважаеми колеги! Уважаеми господин министър на образованието, младежта и науката, един от елементите на разтърсващата по Ваши думи реформа във висшето образование трябваше да е нова система за финансиране във висшите училища, разбира се, пак по Ваши думи, свързана с качеството на обучението една необходима реформа. Близо година от избирането Ви за министър обаче на нас ни е трудно да забележим дори наченките на подобна разтърсваща реформа. Ангажиментът Ви да предложите изцяло нов Закон за висшето образование се оказа непосилно предизвикателство, закономерно няма и нова система за финансиране. финансиране. Всъщност затова е въпросът ми: на каква основа са новите моменти в проекта за бюджет за 2011 г., съгласно които

Университетът за национално и световно стопанство – с около 1 млн. лв. са ощетени за сметка на други висши училища? Напоследък чувам информация, че сте преосмислили това си решение. Откровено казано, това звучи успокоително и, как да кажа, дори не бих се свенил да кажа, че бих бил доволен, ако официално потвърдите, че сте се отказали от това си намерение. Забележете, не защото няма нужда от диференциран подход, но този подход е приложим във връзка с една цялостна концепция за нова система за финансиране на висшите училища, обоснована, а не хей така, защото изведнъж се сетихме да толерираме едни висши училища за сметка на други. Любопитен съм да чуя дали ще потвърдите анонсите си от последните дни, че ще възстановите положението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

Вие не можете да искате за изминалите 11 или 12 месеца да бъдат решени всички проблеми, които бяха затлачени през последните 20 г., от които 13 г. Вие сте член на Комисията по образование. Второ, когато говорим за

че аз и колегите от Министерството на образованието, младежта и науката искахме определени висши училища, и това са именно техническите, които подготвят инженери, да получат при финансирането по-голям коефициент. Защо искахме това? - Защото в страната трябва да се създадат условия за хора, които при високо качество са подготвени да произвеждат. Това ще създаде самостоятелност и сила на България. Това наше искане, естествено, беше съпроводено с допълнително финансиране. За голямо съжаление реалностите на финансовото състояние на страната до края на тази година са такива. Вие знаете – намираме се в икономическа криза, излизаме от нея, но още не сме излезли.

задължително онези, които създават българското производство, трябва да бъдат подкрепени и не само с коефициента във висшето училище, а да бъдат подкрепени със специални стипендии, които подготвяме от следващата година, за да се направи професията привлекателна.

Благодаря, господин председател. Уважаеми колеги, уважаеми господин министър! За мен е ясен един урок: не бива да да реагираме на заклинания, защото те, така или иначе, не се случват. Може би занапред ще изчаквам малко с въпросите си, когато чуя поредното Ви намерение.

Доволен съм, не защото отричам необходимостта чрез корекционните коефициенти, по които се умножава базовият норматив за издръжка на един студент, за да се изчисли издръжката по съответните професионални направления и регулирани професии, е грешен подход. Напротив, този подход е правилен и трябва да се развива съобразно динамиката на пазара на труда. Има необходимост от глътка въздух именно за тези специалности, които бяха толерирани в проекта, внесен за обсъждане в пленарната зала. Проблемът е, че в условия на криза това не можеше да стане за сметка на намаляване на издръжката на другите висши училища, защото тази издръжка и без това е намалена и няма накъде повече. Тоест, ако се бяхте опитали да реализирате чрез допълнителен финансов ресурс, за да разгърнете приоритетно някои специалности, от които икономиката ни се нуждае, Вие щяхте да получите и нашата подкрепа. И сега я имате. И може би трябва да помислим – не да се откажем от преференциално отношение към инженерните специалности, напротив, да го направим, но между първо и второ четене да изискаме допълнително Вие имате право да го направите, защото сте единственият министър, защото сте въоръжен с европейска аргументация във връзка със Стратегия 2020. Използвайте малко по-агресивно това свое стратегическо предимство, което имате в сравнение с всички останали ваши колеги. Благодаря ви.

обсъждането между първо второ четене ще се задълбочи, защото Вие знаете, че от Финансовото министерство ни отпускат допълнително 40 милиона. Половината от тези пари ние ще вложим в системата на висшето образование. Но това, което в момента най-болезнено и трябва да се направи задължително, е повишаване с около 10% базовия норматив за издръжка на студенти. Така, че всички висши училища в страната наистина ще имат глътка въздух, за да не се стига до кризисни моменти в следващата година. И следващото, което мога да заявя от тази трибуна, че ще направим следващата година – реализирахме от бюджета на министерството, ние създаваме един кризисен фонд за висше образование, наречете го и за оптимизиране на системата. Той ще стигне до 11 милиона, за да можем да се намесим във всички възможни кризи, които биха се появили и там, където се правят реформи или се модернизира образованието, то да бъде подкрепено. Така че независимо от това, че страната се намира в тежка криза, правим всичко възможно да стабилизираме системата и следващата седмица като обявим системата за рейтингите на висшите училища вие ще видите, че вече сме снабдени с един добър инструмент, който да промени финансирането. При това по възможно най-справедливия начин. Благодаря за вниманието. ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: И аз благодаря. Благодаря Ви за участието в днешния контрол. Министърът на земеделието и храните господин Мирослав Найденов ще отговори на два въпроса. Първият въпрос е от народните представители Антон Кутев и Димитър Гогов относно продажба на земеделска земя от Държавния поземлен фонд. Господин Кутев, заповядайте да развиете въпроса.

Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, господин министър! Както съм описал във въпроса си, през юни 2010 г. от Държавния поземлен фонд са били продадени 3800 дка земеделска земя в региона на Пловдив. Разбира се, че въпросът на каква цена, по какъв начин, с какви процедури се продава държавно имущество, особено в такива огромни размери, е изключително важен. Затова моят въпрос към Вас е да уточните условията по какъв начин е бил проведен конкурсът, имало ли е участие на компенсаторни записи в разплащанията, в кои кои медии е обявен конкурсът, според Вас защитени ли са интересите на държавата при такова провеждане на този конкретен конкурс и в крайна сметка каква е цената, на която са били продадени тези имоти? Разбирате, че от гледна точка на заявяваната от ГЕРБ позиция за борба с корупцията, за прозрачност в процедурите, тази процедура би трябвало да бъде напълно прозрачна и затова Ви моля за максимално подробен отговор. ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Благодаря. Господин министър, заповядайте за отговор. Уважаеми господин председателстващ, дами и господа народни представители! Уважаема госпожо Нинова, В изпълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи задължение на държавата е да организира търгове за продажба на земеделски земи от Държавния поземлен фонд на притежатели на поименни компенсаторни бонове, като продажбата се извършва по реда на Наредба № 16 от 19 юли 2000 г. за организиране и провеждане на търгове за продажба на земеделски земи от Държавния поземлен фонд на притежатели на поименни компенсаторни бонове. Размерът на дължимите обезщетения и броят на поименните компенсаторни бонове, включително и за земеделските земи, включени в границите на урбанизираните територии, се определя по реда на Наредбата за реда за определяне на цени на земеделските земи, приет от Министерския съвет. Законодателят е предвидил както при определяне на паричния размер на обезщетенията с поименни компенсаторни бонове, така и при определяне на стойността на земеделските земи от Държавния поземлен фонд за продажба чрез търг да се прилага една и съща методика при оценяването им, определена по наредбата. Националният търг за продажба на земеделски земи на притежатели на поименни компенсаторни бонове за област Пловдив е открит със Заповед от 12 март 2010 г. на заместник-министъра на земеделието и храните, като са предложени за продажба 3801 дка на обща стойност 1 млн. 819 хил. хил. поименни компенсаторни бонове. Номиналът на компенсаторните бонове е 1 лев на брой. Тръжната комисия е провела заседание на 14 юни 2010 г., като е разгледала и класирала постъпилите 55 броя запечатани пликове със заявления за участие в търга. На 8 юли 2010 г. е проведен търг с явно наддаване между кандидатите, предложили една и съща цена и е съставен протокол, с който се определя спечелилият търга. На 14 септември 2010 г. заместник-министърът на земеделието и храните е издал заповеди за определяне на лицата, спечелили тръжните процедури за продажба на имоти от Държавния поземлен фонд с обща площ 3288 дка при предложена цена от 2 млн. 196 хил. или средна цена на декар от 667 лв. или броя поименни компенсаторни бонове. Към настоящия момент от Централния депозитар АД 34% от акциите се потвърждават и регистрират на плащанията с компенсаторни инструменти по сметката на притежателя на поименни компенсаторни бонове и се удостоверява извършеното плащане от лицето за закупуване на земи от Държавния поземлен фонд. Предстои сключване на договори за прехвърляне на правото на собственост върху земите от Държавния поземлен фонд с лицата, спечелили търга за дадения имот. Благодаря ви за вниманието. Уважаеми господин министър, отговорихте на част от въпросите, на друга – не. Първата част, на която не сте отговорили, включва това как точно е проведен търгът, в смисъл къде е бил обявен търгът. Защото проблемът на това, което казахте в момента, е, че формално е вярно, а по принцип не е. Защото сделката наистина е направена за 2 млн. 200 хил. през компенсаторни бонове. При цена на компенсаторните бонове, която е към 20 стотинки се оказва, че цената на 1 декар площ в Пловдивско, която наистина е 450 лв. на декар, практически този, който е придобил тази земя с тази сделка я е придобил на малко по-малко от 87 лв. на декар. Тоест, става въпрос за разминаване в огромни размери. Тук процедурата е много важна, защото тази процедура трябва да отговори на въпроса кой е знаел за това и кога е разбрал, че ще се прави голяма продажба през компенсаторни бонове. Защото тези инструменти не стоят просто така. Те трябва да бъдат изкупени. Когато погледнем пазара на компенсаторните бонове, не е много трудно да се досетим, че едни хора са започнали един месец преди търга да изкупуват компенсаторни бонове, за да имат съответното количество, та да участват в търга. Тоест, тук става дума за това, че Вие или някой друг е търгувал с информация по начин, по който е подал информацията така, че едни хора да спечелят над 1 млн. лв. от тази сделка. В края на краищата затова аз Ви питам конкретно в кои вестници беше обявен този търг? Когато говорите за национален търг, в който интересът на държавата в този случай – над 1 млн. лв., е ощетен на практика, тоест някой е спечелил над 1 млн. лв. от разликата в цената на компенсаторните бонове,

Уважаеми господин Кутев, аз ще започна оттам - ако имате някакви съмнения за нередност на тази сделка, мисля, че е по-добре да предадете материалите в Прокуратурата. Това, което имам като информация, дадено от съответните длъжностни лица, е нещото, с което Ви запознах. Според мен нарушение няма, но към въпроса има допълнителна информация и аз държа да Ви отговоря. При определяне на размера на дължимото обезщетение за невъзстановените земеделски земи се взема предвид началната цена на съответната категория земя, определена в чл. 3, ал. 1 от Наредбата за реда за определяне на цените на земеделските земи с приложени коефициенти за диференциране. С прилагането на единен подход при оценяването на невъзстановените земеделски земи и земите от държавния поземлен фонд, прилагани на търгове, не са нарушени интересите на правоимащите лица, тъй като те придобиват собственост върху земи, чиято парична равностойност съответства на стойността на определеното им обезщетение. Съгласно Наредба № 16 от 2000 г. - виждате кога е правена (ако е правена сега наредбата, можехте да обвинявате нас), за организиране и провеждане на търговете за продажба на земеделски земи от държавния поземлен фонд на притежатели на поименни компенсаторни бонове заповедта е публикувана в един централен вестник - това е „Новините днес” от 19.04.2010 г., и един местен - „Марица”, бр. 103 от 04.05.2010 г. В 30-дневен срок от последната публикация в Областната дирекция „Земеделие”, гр. Пловдив, са подавани заявления за участие от притежатели на поименни компенсаторни бонове. След изтичане на този срок директорът на Областната дирекция „Земеделие” със заповед е назначил комисия, която да разгледа и класира постъпилите заявления и да определи спечелилите кандидати. Тръжната комисия е провела заседанието си на 14.06. и е изготвила протокол, като е разгледала и класирала постъпилите 55 броя запечатани пликове. В законоустановения 7-дневен срок е постъпило само едно възражение по обявения протокол, което е разгледано на заседание на 05.07. от тръжната комисия и съответно е съставен протокол. След извършената проверка на тръжната документация комисията е счела възражението за неоснователно. На 08.07.2010 г. е проведен търг с явно наддаване между кандидатите, предложили една и съща цена за имот, и е съставен протокол, с който е определен спечелилият търга. Така че, отново повтарям, поне това, което имам като информация, не ме кара да смятам, че има нарушение - изпълнени са абсолютно всички процедури. Ако Вие имате други съмнения, мисля си, че органът е съответната Прокуратура. Благодаря. Продължаваме с питане от народния представител Корнелия Нинова относно политиката на Министерството на земеделието и храните в сектор тютюнопроизводство за 2010 и 2011 г. Госпожо Нинова, заповядайте да развиете питането. Благодаря, господин председател. Уважаеми господин Найденов, питането ми се основава на писмо, изпратено до парламента от Националното сдружение на тютюнопроизводителите, и на срещи с тютюнопроизводители от моя избирателен район - Благоевградски. Знаете, че там има много такива. Тези хора се интересуват какво ще се случи с тях и с тяхната работа през 2010 и 2011 г. Да видим какви са фактите до момента. Вече няма да има премии за сектор тютюнопроизводство. На 11 февруари 2010 г. Вие приехте Наредба № 2, с която регламентирахте на какви условия трябва да отговарят оттук нататък тютюнопроизводителите, за да се включат в новите схеми на финансиране чрез национални доплащания с референтен период 2007-2009 г. Тютюнопроизводителите изпълниха своите задължения - подадоха документи, регистрираха се като земеделски производители. През това време Вие, господин Найденов, нотифицирахте национално доплащане за тютюна в Брюксел. Европейската комисия на 6 май 2010 г. даде разрешение за такива национални доплащания. Внесохте в Министерския съвет своето предложение и Министерският съвет го отхвърли с аргумент, че засега се отлага решаването на този въпрос. Питам Ви: какво ще се случи оттук нататък, защото в Бюджет 2011 не се виждат никакви пари за доплащания на тютюнопроизводителите? Искам още веднъж да изложа аргументи защо трябва да се погрижим за тези хора и за този сектор - аргументи, които и Вие споделяте, господин Найденов. Секторът е важен, защото носи на държавата над 1 млрд. лв. приходи. Секторът е важен, защото тютюнът тютюнът се изнася от България, има пазари за износ, има желание за закупуване. Даже господин Найденов ни е цитирал думи на управляващите във „Филип Морис”, които са казали, че са готови да го изкупят за десет години напред. Секторът е важен, защото представлява социален проблем - тези хора нямат какво друго да правят и засега нямат предложена алтернатива. Секторът е важен, защото може да се окаже и демографски проблем. Следя заседанията на Министерския съвет, чета стенограмите и не виждам, господин Найденов, въпреки обещанието, че проблемът е само отложен и ще бъде решен до края на тази година, да сте го поставили отново на вниманието на Министерския съвет.

Уважаеми господин председателстващ, дами и господа народни представители! Уважаема госпожо Нинова, в отговор на Ваше питане за политиката на Министерството на земеделието и храните в сектор тютюнопроизводство на 2 юни в парламентарен контрол Ви информирах, че политиката на България по отношение на сектор тютюнопроизводство е тясно обвързана и се осъществява в рамките и параметрите на общата селскостопанска политика на Европейския съюз. Основната тенденция на тази политика е откъсване на подпомагането от производството, което в сектор тютюн се изразява в инкорпорирането на помощите, обвързани с производство, в схемите на единно плащане. Както тогава казах, в първите години след присъединяването към Европейския съюз България се възползва от предоставената в Договора за присъединяване възможност за предоставяне на държавна помощ на производителите на суров тютюн през периода 2007-2009 г., но след изтичане на тригодишния преходен период прилагането на държавната помощ беше прекратено. Това наложи да се потърсят други възможности, съвместими с общата селскостопанска политика за подпомагане на тютюнопроизводителите. На първо място, тютюнопроизводителите могат да кандидатстват за подпомагане по схемите за единно плащане на площ. Тя осигурява на всички земеделски стопани подпомагане, независимо какви култури отглеждат в стопанствата си. Размерът на подпомагането по схемата за единно плащане на площ нараства всяка година, с което се постига реална подкрепа на доходите на земеделските стопани. За да се гарантира безболезнено преструктуриране на тютюнопроизводството и поетапната му замяна с други земеделски и неземеделски дейности, за 2010 г. беше разработена Схема за национални доплащания към директните плащания за тютюн. С Наредба № 2 от 11 февруари 2010 г. бяха определени конкретните изисквания за кандидатстване по тази схема. Тя беше одобрена и от Европейската комисия, заедно с останалите схеми за национални доплащания с решение от 6 май 2010 г. По Схемата за национални доплащания за тютюн бяха подадени 31 938 заявления за подпомагане, които вече са обработени от Държавен фонд „Земеделие”. Министерството изготви методика за разпределение на общата сума за подпомагане по сортове и групи тютюн, което позволява бързо изчистване на плащането за всеки кандидат и Държавен фонд „Земеделие” има пълна готовност да извърши тези плащания при осигуряване на средства от републиканския бюджет. Основната цел на политиката на министерството в сектора е насърчаване на тютюнопроизводителите за преминаване в други сектори и отрасли чрез създаване на алтернативни дейности. Затова намерението ни е подкрепата на сектора чрез национални доплащания към директните плащания да продължи до 2012 г. с поетапно намаляване на предвидените суми. Тъй като се стремим подпомагането да бъде осигурено основно със средства на Европейския съюз, за да не се товари допълнително държавният бюджет, на 27 юни 2010 г. изпратихме до Европейската комисия нотификация съгласно чл. 68 от Регламент на Съвета 73 от 2009 г. за Схема за специфично подпомагане за овце майки и кози майки в икономически уязвими райони, в които се наблюдава спад в отглеждането на овце и кози. Съгласно анализираните данни уязвимите райони са именно тютюнопроизводителните райони. Схемата ще се финансира със средства на Европейския съюз. Прилагането й ще започне през 2011 г. и нейната цел е не само предоставяне на допълнителен доход, но и насърчаване на производителите да отглеждат овце и кози като алтернатива на отглеждането на тютюн в тези райони. В допълнение се водят разговори с Европейската комисия, след междинната оценка за Програмата за развитие на селските райони, да създадем специална мярка към Програмата, която да бъде насочена към създаване на алтернативна заетост в районите, в които понастоящем се отглежда тютюн. В заключение, искам да Ви уверя, че Министерството на земеделието и храните ще продължи да полага усилия и търси възможности за осигуряване на подкрепа и стимулиране намирането на алтернативна заетост за тютюнопроизводителите, които са съвместими с правилата на общата селскостопанска политика на Европейския съюз. Благодаря ви за вниманието.

Интересна е и новата информация, която получаваме. Обръщам се към тютюнопроизводителите: уважаеми тютюнопроизводители, вече имаме яснота, за разлика от миналия път, когато си говорихме с господин Найденов на същата тема през м. Тогава Министерският съвет в една своя стенограма, която ви цитирах, много се чудеше какво да ви предложи: дали да гледате малини, говеда, или да правите млекоцентрали. Сега е ясно: ще гледате овце и кози от догодина – това е новината. Същия отговор обаче ми давате, господин Найденов, по отношение на стратегическото Ви виждане за алтернативност. Да Ви припомня от стенограмата на парламента, миналия път сте ми казали едно към едно: „Водят се разговори с Европейската комисия, след междинната оценка на Програмата за развитие на селските райони през м. септември да създадем специална мярка към програмата, която да бъде насочена към създаване на алтернативна заетост именно върху районите, понастоящем заети с тютюн.” И към този момент, вече в края на октомври сте на същия етап.

Уважаема госпожо Нинова, предлагаме алтернатива на тези хора. Аз не виждам защо с такъв сарказъм трябва да се обръщате към тях, че ще гледат овце и кози. Това е една от възможностите и ние осигуряваме средства на тези, които са решили евентуално да гледат овце и кози. Предполагам, ресорно Вие следите земеделието в БСП и трябва да Ви е ясно, че благодарение на вашето управление овцете и козите в България са намалели над 10 пъти. Това се отнася и за останалите видове животни и в момента нямаме възможност да осигурим суровина за българските продукти. Не виждам нищо смешно в това, че алтернативата на заетост могат да бъдат овце и кози. Да, това е една от възможностите. Предлагаме и други възможности, свързани с Програмата за развитие на селските райони. Към тези райони се насочват наистина проекти на доста голяма стойност. Водим разговори с Европейската комисия. Към м. септември тези разговори са проведени, продължават и в момента, защото това, което искаме, не става толкова лесно. Искам да Ви попитам, въпреки че Вие имате право да питате мен, а не аз Вас: вие какво правихте толкова години, след като знаехте, че крайният срок и последното плащане на премии за тютюн е за реколта 2009 г.? Защо сега питате мен за алтернативи? Алтернативите, госпожо Нинова, се правят в продължение на години и се залагат. Това, което правим ние в момента, наистина е на ръба на възможностите и за съжаление на гърба на тютюнопроизводителите, но не по наша вина. Благодаря. И аз благодаря. За отношение – госпожо Нинова, заповядайте. Питам Вас, господин Найденов, защото сега вие управлявате държавата. Преди малко имах повод да кажа на Симеон Дянков, ще го кажа и на Вас: когато правите оценки, ги правете на база сравнение. На какво отгоре обвинявате предишното управление? Да Ви припомня: предишното управление си осигуряваше премиите за тютюнопроизводителите. При предишното управление тези над 1 млрд. 200 млн. лв. влизаха в хазната на България от този сектор. предишното управление този сектор се развиваше и беше основно износно перо. На какво основание сравнявате сегашното състояние? Никаква яснота в сектора, слагане на край на това тютюнопроизводство без никакви сериозни аргументи, защото то е печелившо. Още никаква ясна алтернатива на тези хора. не приемам обвиненията Ви и разберете – оттук нататък няма да ви търпим повече постоянно да прехвърляте вината на БСП. Една година се наиграхте на тази тема по всички въпроси. (Шум и реплики от ГЕРБ.) Хайде, стига толкова! Година и половина сте в управлението и не предлагате нищо. Все ние сме ви виновни за всичко. За да бъда аргументирана, ще Ви кажа: или не помните, или не искате да го помните. Ето какво сте казали пред парламента на миналото заседание: „Когато бъдат „Когато бъдат обработени данните, когато ние се разплатим с тези 116 милиона, тъй като държавната помощ може да бъде прилагана от 1 декември 2010 г., те ще получат това, което трябва, и това, което е нотифицирано”. и оттук нататък: „Конкретните финансови разчети ще бъдат поети в Бюджет 2011, така че предстои те да бъдат обсъдени задълбочено с Министерството на финансите и да бъдат одобрени в Бюджет 2011.” Господин Найденов, това са празни приказки. Бюджет 2011 е в парламента. Вчера сме го обсъждали в комисии и в Бюджет 2011 няма предвидени пари за национални доплащания на тютюнопроизводители. Ако не го знаете, прочетете си бюджета, защото при дебатите в парламента аз в залата отново ще поставя този проблем и ще Ви напомня, че сте го обещали. Това е още едно обещание, което не сте изпълнили. благодаря Ви за участието в днешното заседание. Продължаваме с въпроси към министъра на регионалното развитие и благоустройството господин Росен Плевнелиев. Първият въпрос е от народния представител Иван Николаев Иванов относно финансиране на строителството на лот 2, 3 и 4 на автомагистрала „Тракия”. Господин Иванов, заповядайте да развиете въпроса.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 Още в самото начало напълно основателно Вие заявихте, че е необходимо финансирането на строителството да бъде извършено със средства от Европейския съюз, и по-специално от Оперативна програма „Транспорт”. За никого не е тайна, че построяването на тези 115,1 км на трите лота е от изключително значение за страната, защото това ще изгради гръбнака на линията в посока запад – изток от София до Бургас. Измина една година оттогава и независимо от направените заявления, вероятно и постъпки, все още към момента няма яснота дали Европейската комисия окончателно е дала съгласието си и е определена финансовата рамка от страна на комисията и съответното съфинансиране от наша страна за обезпечаване строителството на тези три лота. По този повод отправям към Вас следните въпроси: има ли вече решение на Европейската комисия за финансиране на строителството на автомагистрала „Тракия” по Оперативна програма „Транспорт”? Ако има такова, каква е определената сума за всеки от лотовете? Какви средства досега са заплатени на изпълнителите и какъв източник използват те до момента? Ако Европейската комисия не приеме предложението на българската страна за включване на магистрала „Тракия” в Оперативна програма „Транспорт”, има ли готовност за цялостно финансиране на строителството със средства от републиканския бюджет? Благодаря ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: И аз благодаря. Господин министър, заповядайте за отговор.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 Тя е изключително важна българска магистрала, защото свързва четири от шестте най-големи града на България, защото отваря потенциала на региони, на индустрии и на цялата икономика на държавата. Всички знаем много добре, че проектът за довършване на автомагистрала „Тракия”

конкретно на Вашите въпроси. Първо, има ли вече решение на Европейската комисия за финансиране строителството на автомагистрала „Тракия”? Имаме изготвен формуляр за кандидатстване – апликационна форма. Изпратихме го на 14 юни т.г. на Европейската комисия. Ще кажа, че променихме подхода. подхода. Когато ние го изпратихме, той беше минал много вътрешни процедури и съгласувания с представители на Европейската комисия, с инвестиционната зона, Европейската инвестиционна банка, „Джаспърс”, мина и през няколко държавни институции, включително и през управляващия орган – Министерството на транспорта, След това получихме обратно доста въпроси от Европейската комисия. Подготвихме много подробни отговори, допълнителни карти, схеми, абсолютно всичко, което колегите поискаха. Имаше доста работни срещи в Брюксел, включително с „Ди джи инвайърмънт”, включително с много други различни институции в Европейската комисия и части на комисията, за да можем да адресираме всеки от въпросите, които бяха поставени. Категорично ще заявя, че на всеки от въпросите е давана детайлна и подробна информация с наш отговор – окончателно и официално изпратен към Европейската комисия на 19 октомври 2010 г. Лично аз имах възможност преди два дни също да коментирам с представители на Европейската комисия. Мога да заявя, че вече сме на финалната права. Мога да заявя, че на експертно ниво от всички страни има разбиране, отговори, факти, които доказват същността на нашите тези и искания. Както бях поел ангажимент още преди няколко месеца тук, на тази трибуна, вярвам, че от днешна дата до края на годината апликационната форма на магистрала „Тракия” ще бъде одобрена от Европейската комисия. Вие питате и за сумата по всеки един от лотовете, която ще бъде одобрена, но тъй като апликационната форма все още не е одобрена, ще се въздържа да подам информация, която би могла да бъде заблуждаваща. При всички случаи имаме голям резерв. Както знаете, бюджетът беше 350 млн. лв., а ние в момента сме на 248 млн. евро.

Между Агенция „Пътна инфраструктура” и Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията има договор от 23 април 2010 г. за безвъзмездна финансова помощ. Той е на обща стойност 350 млн. евро, тоест 699 млн. лв. Средствата ще бъдат изплатени от Кохезионния фонд в съотношение 80:20. На разположение в АПИ в момента има 10-процентен от стойността на Договора за безвъзмездно финансиране. От тези средства ние разплащаме. Включително можем да извършваме междинни плащания. Форсирали сме изпълнението на обекта. Очакваме актове. Знаете, че там има „майлстоунс”, по които трябва да се плаща. В постоянна комуникация сме – държа да го заявя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

Тъй като тази задача вие сами я поставихте като основна задача за изпълнение, което напълно споделям, бих желал максимално бързо, когато се изискват отговори на определени въпроси с икономическо и техническо естество, те да бъдат изготвени от Агенция „Пътна инфраструктура” и контролните органи на министерството по начин, че да не се стигне до забавяне в изпълнението на тези лотове. Защото вчера, когато беше докладван бюджетът на Агенция „Пътна инфраструктура”, констатирах, че за някои случаи, както е за пътен възел „Брюксел”, няма финансиране, строежът Не бих желал за магистрала „Тракия” да се получи какъвто и да е луфт в изпълнението. Вие казахте, че това се движи чрез този диалог. На следващо място, зададох въпроса, защото в рамката на държавния бюджет за 2011 г. аз не видях никакви предвидени средства за строителството на магистрала „Тракия”. Считам, че това, което казахте – първо за петте процента, а след това и възможността да се извършат междинни плащания, е добър вариант, но да не се стигне до положение, че за да се осигури магистрала „Тракия”, поради закъсняло осигурено финансиране от Европейската комисия по Оперативна програма „Транспорт”, да се изземат средства, средства, предвидени за инфраструктурни проекти на други места и в други размери. Моят апел е да има пълна мобилизация на министерството Агенция „Пътна инфраструктура”, за да може действително срокът, който заложихте – до края на годината, да бъде срокът, в който Европейската комисия ще утвърди финансирането, ще разпише

е извън моите компетенции. По отношение на магистрала „Тракия”. С една 46 години закъсняла магистрала сега работим паралелно. Разбирам Вашата оценка. Разбирам, че вървим в няколко паралелни процеса. В крайна сметка е повече от ясно, че Европейската комисия разбира приоритетността. Ние сме си свършили „домашното”. Аз ви гарантирам, че това ще бъде една от най-бързо одобрените апликационни форми за големи инфраструктурни проекти. Аз съм благодарен на предишното правителство – заявявам го съвсем официално – че те са вкарали в последния момент магистрала „Тракия”. Това е станало през 2009 г.

по който нещата трябва да се случват и за в бъдеще по всички големи инфраструктурни проекти. Последното нещо, което ще кажа, е: бъдете сигурни, независимо, че в бюджета няма отделна позиция в момента, която да казва за 2011 г., правителството освен че има решение, има и инструменти, та ако случайно... Но аз гарантирам, че това няма да стане. Имаме държавни инвестиционни заеми, имаме рамкови споразумения с Европейската инвестиционна банка, имаме решение на правителството. Дълбоко съм убеден обаче, че няма да се стигне дотам, защото сме на финала. Дайте ни още малко време. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: И аз благодаря. Уважаеми колеги, почивка от 11,00 до 11,30